Dakle, nastavljamo sa raspravom o - Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EZ)br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o deterdžentima, hitni postupak,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 Zamjenik ministra zdravlja magistar Marijan Cesarik. Izvolite.

648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima s konačnim prijedlogom zakona. Naime, sigurnost deterdženata u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o predmetima opće uporabe iz 2006. godine i Pravilnikom o deterdžentima iz 2011. godine. Navedeni propisi doneseni su u cilju usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u poglavlju I. – Slobodna kretanja roba, te u cijelosti preuzeli odredbe uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima. Kako je područje sigurnosti deterdženata na razini Europske unije uređeno uredbom kao sekundarnim izvorom prava Europske unije zakonski prijedlog predstavlja mehanizam za njezinu provedbu. Zakonskim prijedlogom određuje se Ministarstvo zdravlja kao nadležno tijelo za provedbu navedene uredbe. Zakonskim prijedlogom ovlašćuje se ministar zdravlja da pravilnikom propiše nacionalne zahtjeve vezano uz uporabu fosfata u deterdžentima. Predloženi zakon omogućava fleksibilnu prilagodbu domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu Provedba navedenog zakona u državno proračunu Republike Hrvatske za razdoblje 2012. do 2014. godine neće imati financijski učinak. Dakle, zaključujem zbog potrebe usklađenja domaćeg zakonodavstva s propisima Europske unije na području zaštite zdravlja ljudi sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje Zakona o provedbi Uredbe EZ br. 648/2004. Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima po hitnom postupku. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem zamjeniku ministra zdravlja, magistru Mariju Cesariku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo na redu su klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Hvala uloga deterdženata u svakodnevnom životu i nezamisliv je život. Ali isto tako skrb za zdravlje i zdravstvenu zaštitu isto tako je trajan i vrlo važan, ali isto tako čuvanje okoliša. potrebito je reći da mi u širim europskim okvirima imamo relativno dobro očuvan okoliš i kao takav ga trebamo ostaviti generacijama koje dolaze iza nas. Dakle, naravno deterdženti uz sve one korisne momente koje nam daju imaju isto tako i štetne i zato ih je potrebno držati pod nadzorom i u tom smislu je, dakle o predmetima opće uporabe iz 2006. godine koji je dopunjavan 2009. I tu je Pravilnik o deterdžentima iz 2011. U taj zakon su ugrađene naravno odredbe ove Direktive iz, dakle 2004. br. 648. Ali sada dakle, glede daljnjeg usklađivanja i u svezi poglavlja 1. kao što je rekao gospodin zamjenik ministra je potrebito učiniti mehanizam da bude, dakle još jednostavnije i da bude kvalitetnije to regulirano. I u tom smislu je i ovaj Zakon koji će klub Hrvatske demokratske zajednice A inače se s time određuje, dakle Ministarstvo zdravlja kao nadležno tijelo koje će, dakle provoditi i provoditi isto tako upravni nadzor ali u suradnji sa tijelima državne uprave. Dakle, za gospodarstvo, zaštitu okoliša i vodno gospodarstvo. Utvrđen je isto tako i inspekcijski nadzor koji će bit nužno provoditi i koji je isto tako vrlo bitan. Dakle, u tom smislu mislim da će dodatno unaprijediti ovo prevažno područje i stoga ćemo ga mi podržati. Fala lijepo. Hvala uvaženom zastupniku Milinkoviću. U ime kluba HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo iz klupa čujem kako doktori o deterdžentima raspravljaju, pa kad je Ministarstvu zdravlja pripala ova tematika moraju doktori raspravljati o ovoj tematici. A tko će drugi? Je li tako gospodine Đurđević? liječnici kao liječnici bi trebali raspravljati i o onome što se događa danas i u Republici Hrvatskoj, a to su ugroženi životi radnika DIOKI-a koji su na platformi od 50 metara ovdje, jer su ljudski životi vrjedniji i važniji i od ovog Sabora i od Vlade RH, ministara, predsjednika Vlade i svih onih koji su doveli radnike DIOKI-a u ovakvu situaciju. To je kemijska industrija pa s obzirom da je i proizvodnja deterdženata kemijska industrija da iskoristim ovu prigodu da im dam ovako osobno i u ime kluba HDSSB-a, a nadam se i u ime svih vas ovdje potporu u njihovoj pravednoj borbi, nažalost putem štrajka glađu, ali i žeđu što je vrlo opasno. Tako da je rok u slučaju neuzimanja tekućine 10 do 11 dana za život. I mi bismo to morali znati danas ovdje i o tome bar prozboriti evo riječi. Ja koristim ovu prigodu, molim vas gospodine potpredsjedniče da me u tome ne zapriječite. Što se tiče dakle deterdženata i europske direktive, smjernice kako bi se reklo hrvatski direktiva smjernica, jasno da je klub HDSSB-a dakle dakle da će prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Rekao bih pomalo, neću reći zakašnjeli, ali s obzirom da je 2004./2005. godine dakle Europsko vijeće i Europski parlament prihvatili ovakvu direktivu onda jasno da s obzirom na hrvatsko pristupanje EU da je ovaj zakon nosi oznaku E., dakle P.Z.E. – prijedlog iz seta europskih zakona pa je jasno da je i ovo što je ovdje napisano, a to je da inspekciju nad deterdžentima, proizvodnjom, kvalitetom i svim ostalim vrši Ministarstvo zdravlja, da vrši i upravni nadzor jasno uz pomoć Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva gospodarstva itd. Također, i dakle da kažem inspekcijski, odnosno laboratorijski nadzor sastava deterdženata posebice fosfata koji su opasni, ne samo ovdje piše za ljude, čak sam mislio uložiti i jedan amandman iako je možda nepotrebno. Dakle, piše se da je za područje dakle zbog potrebe usklađenja domaćeg zakonodavstva s propisima EU na području zaštite zdravlja ljudi. A ja bih rekao s obzirom da deterdženti završavaju široko u okolici, u prirodi, da je čak možda bilo dobro da se napiše zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša što bi bilo evo možda jedno proširenje, jedna dopuna ovakvog zakonskog prijedloga koji će evo klub HDSSB-a prihvatiti i nadajući se da će doći i do ovakvom uredbom koja se počinje primjenjivati tek 2014. godine. Dakle, za više od godinu i pol dana. od 1.01.2014. godine, dovesti i do jednake dakle i kvalitete i u tom sektoru deterdženata, upotrebe deterdženata, ali i kemijskog sastava deterdženata koji neće ugrožavati zdravlje ljudi, ali i narušavati stanje u okolišu. Zbog toga evo još jedanput kažem mislim da nema nekakvih primjedbi na ovaj zakonski prijedlog. Klub HDSSB-a će glasati za. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem uvaženom zastupniku Grubišiću. Nemamo više prijavljenih za raspravu. Pitam predstavnika predlagatelja želi li zaključno nešto reći? Ne. Amandmana nemamo, prema tome zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se za to steknu uvjeti.